Докладът е предоставен на всички народни представители и е разпределен за становища на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите, Комисията по регионална политика и местно самоуправление и Комисията по културата, гражданското общество и медиите. Постъпили са становища от Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите и от Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Със становището на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите ще ни запознае госпожа Красимира Симеонова.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Във връзка с разглеждане на Годишния доклад на омбудсмана на Република България за 2009 г. на основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и

внесен от омбудсмана на Република България на 29 март 2010 г. На проведеното на 22 април 2010 г. съвместно заседание на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите, Комисията по културата, гражданското общество и медиите и Комисията по регионална политика и местно самоуправление разгледаха и обсъдиха Доклада на омбудсмана на Република България за 2009 г., под надслов „Правото на достоен живот, кризата в икономиката и дългът на държавността”, внесен в Народното събрание на основание чл. 22 от Закона за омбудсмана. На заседанието присъстваха господин Гиньо Ганев – омбудсман на Република България, господин Яшар Шабан заместник-омбудсман, господин Борислав Цеков – главен секретар на омбудсмана, госпожа Росица Тоткова – директор на Дирекция „Жалби и сигнали на гражданите” и експерти. Докладът бе представен от омбудсмана, господин Гиньо Ганев. своето експозе господин Ганев подчерта липсата на добра правозащитна култура, като важна част от административния капацитет на публичните институции. Човешките права и особено правата на хората с увреждания и на социално уязвимите групи, трябва да се превърнат в център на политиките на държавно и общинско ниво. В условията на задълбочаващата се криза управленските решения не трябва да се преценяват единствено от гледище на фискалната целесъобразност. Затова омбудсманът настоя органите на властта да търсят и намират справедливия баланс между обективно необходимите бюджетни ограничения, наложени от икономическата рецесия и правата на гражданите. Като един от основните акценти в дейността на омбудсмана за 2009 г. бе посочен гражданският контрол за спазване правата на детето, децентрализацията на социалните услуги и деинституционализацията на деца. Най-голям е броят на оплакванията за нарушаване правата на потребителите на обществени услуги – топлофикация, електроснабдяване, мобилни и интернет-комуникации. Специално внимание в доклада е отделено на случаите на нарушени права от полицейските органи, както и на правата на имигрантите, на лишените от свобода и хората с ментални увреждания. В доклада са представени и резултатите от направените проверки по многобройните жалби, свързани с прояви на лоша администрация в сферата на градоустройството и проблемите на собствеността; с правото на достъп до качествено образование; правото на добра администрация и правото на чиста околна среда. Докладът съдържа подробни статистически данни за подадените през 2009 г. оплаквания – 2686, или с 12% повече в сравнение с 2008 г. По 94% от постъпилите до 31 декември 2009 г. жалби проверката е приключила, а по останалите 6%, които са случаи с по-висока обществена и правна сложност, омбудсманът продължава своята работа. В последвалата дискусия народните представители изразиха подкрепата си за дейността на институцията и насърчиха активното участие на омбудсмана в законодателния процес със законодателни предложения и идеи, които произтичат от неговите проверки и самосезирания, в съответствие с приетия от Народното събрание Правилник за организацията и дейността на омбудсмана. В тази логика и в духа на вече установената парламентарна практика, Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите с 11 гласа „за” и Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 10 гласа „за” приемат за сведение Доклада на омбудсмана на Република България за 2009 г. и предлагат на Народното събрание също да го приеме за сведение, като вземе акт

на Комисията по регионална политика и местно самоуправление ще ни запознае господин Татарски – председателят на комисията.

На свое редовно заседание, проведено на 22 април 2010 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Годишния доклад на омбудсмана на Република България за 2009 г. – „Правото на достоен живот, кризата в икономиката и дългът на държавността”, внесен в Народното събрание на 29 март 2010 г. на основание чл. 22 от Закона за омбудсмана. Докладът бе представен от омбудсмана на Република господин Гиньо Ганев. В доклада е обърнато специално внимание на работата на омбудсмана през 2009 г. с органите на местното самоуправление и местните администрации и на проблемите, които срещат гражданите, обърнали се към омбудсмана с оплаквания от местните органи на властта. Разгледани са някои тревожни практики на общинско ниво, свързани с предоставяните от общините социални услуги; незачитане на свободата на религиите и свободата на изразяване от някои общински органи; нарушаване на правозащитните стандарти при принудително извеждане на роми от техните единствени жилища и др. Специално място в доклада е отделено и на системата за мониторинг на доброто управление в местната власт, която омбудсманът е създал като средство за граждански контрол върху местните администрации. Годишният доклад е придружен и от подробни статистически данни. В хода на дискусията изказалите се народни представители оцениха положително ролята на омбудсмана за разрешаване на проблемите на гражданите във взаимоотношенията им с органите на местната власт на комисията считат, че по-активното участие на омбудсмана и представители на неговата администрация в дискусиите по отделни законопроекти, както и с предложения за промени в законодателството, произтичащи от констатираните проблеми в практиката, които ще допринесат не само за подобряване на взаимодействието между институциите, но ще бъдат полезни и за усъвършенстване на нормативната уредба, насочена към гарантиране на правата на гражданите. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление единодушно – с 13 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, предлага на Народното събрание да приеме за сведение Доклада на омбудсмана на Република

което чухме от госпожа Симеонова, е становище съвместно и на Комисията по културата, гражданското общество и медиите и е подписано съответно от председателя на комисията госпожа Даниела Петрова.

да направи изложение, след което започва дебатът по обсъждане на доклада. Заповядайте, господин Ганев. Благодаря Ви, госпожо председател. Дами и господа народни представители, има една непосилна задача – да прочетеш за 10 минути библия, която е от 1000 страници. Затова аз как ще постъпя? да респектираме минутите, ще си позволя само малко да ги наруша, ако ви е интересно това, което говоря. По неизбежност ще бъда изключително схематичен и ще преминавам през по-важните въпроси, даже без да се спирам на тях.

Това не е задължение от облигационен характер, това е дълг. И затова големият въпрос, който се поставя от наблюденията на омбудсмана носител на гражданския контрол върху органите на управление, голямата констатация, честно казано пред парламента – липсва добра правозащитна култура у публичните институции. Обобщавам, за да не бъда конкретно точен, а това е фундаментална част от административния капацитет на тези институции. Втората идея. Човешките права, които са на върха на ценностната система и на Европейския съюз, но искам да вярвам и у нас преди всичко, те трябва да бъдат център на политиката – на държавната и на местната политика. И въпросът е в периода на обективни трудности, каквито изпитва сега България поради, както я наричаме глобалната криза, да не си позволи човешките права да се поставят в зависимост от фискалните съображения – колко съм деликатен – които се налагат в държавата и в обществото. Мисля си, че самата държава като носител на тази висша ценност, наречена права на човека, на гражданина, трябва да прави преграда срещу социалните предразсъдъци някакви временно господстващи обществени нагласи, конфликти и противопоставяния, които са насочени против правата и свободите на различни групи хора. Една идея, която тази година, подчертавам, в този годишен доклад, са местните власти местните власти, които взимат много важни решения в сфери като образование, жилищна политика, здравеопазване, околна среда, законност и обществен ред все зони, пряко свързани с правата на човека. И тогава въпросът е дали местните органи на власт и на самоуправление познават и зачитат правата на човека в достатъчна степен, знаят ли добре за Европейската конвенция за защита правата на човека и на основните свободи? Една констатация: не е задоволително прилагането на принципите на доброто управление, които от зората на януари 2007 г., от мига, в който България стана пълноправен член на Европейския съюз, са превърнати в право на всеки гражданин. Всеки гражданин има право – чувате ли? – на добро управление и на добра администрация? И това е свързано със задълженията на органите да дават, да удовлетворяват това право. Ние през 2009 г., за която е реч преди всичко, изградихме една система на наблюдение на доброто управление в местната власт. И един индекс се създаде тъкмо за това управление там. Този национален индекс е по скалата от 1 до 100, но в 2009 г. той отчете 48,77 пункта. В заключение – сравнително ниски резултати от прилагането на принципите на доброто управление в местната власт. Има много данни в доклада, макар че той, искам да повторя, няма отчетен характер. Той е акт, който привлича вниманието на цялата скала на управлението, ако искате и на властта, върху правата на човека и състоянието на администрациите. Извеждам само три малки примера по отношение на местната власт: социалните услуги, незачитане на свободата на религиите и свободата на вероизповедания и нарушаване на правозащитни стандарти, които са валидни, когато се преминава към принудително – чуйте! – изваждане на роми преди всичко, от техните единствени жилища. Няма да говоря за детайли, но социалните услуги имат пряко отношение към качеството на живота. Не се гарантира на общинско ниво успешното реализиране на социалната политика там, което изисква гражданско участие и граждански контрол. Почти никъде не са създадени изискваните от Закона за социално подпомагане обществени съвети за социални дейности. Тези обществени съвети включват и граждани, не само администрацията на общините. Там, където те съществуват, меко казано, правят това доста формално, а е необходимо непрекъснато наблюдение на социалните услуги. И в тази сфера нашите органи на власт и самоуправление там, където живеем, са в голям неизпълнен дълг. Втората идея, за която споменах, на пръв поглед е най-важна – има оплаквания от граждани, особено г., които смятат, че тяхното право и свобода на вероизповедание е нарушено. Жалбите са налице, аргументите - също, проверките и т.н. Заключение: Не е възможно местните органи на власт да създават изкуствени административни пречки, когато хората искат свободно да проповядват своите религиозни възгледи.

дали едно вероизповедание било регистрирано на тяхната територия и едва след това да може то да води своите публични прояви. Това, разбира се, е несериозно. Затова голямата идея е правото на вероизповедание на териториите на общините да не може да бъде ограничавано с нищо, така както то е прокламирано в Конституцията и в съответните закони. И третата идея, малката – нарушаване на правата на гражданите във връзка – чуйте – с разрушаване

Кой е казал това? Има международни стандарти, които искат непременно да се потърсят компенсаторни възможности. Иска се освен това да се предложи алтернативно жилище. Това изваждане, което на един чужд език се нарича евикция, не може да бъде автоматично действие. Европейските стандарти не позволяват това, а още по-малко могат да си го позволят Оставете това. Една обща идея - икономическата криза не трябва да води до нарушаване на социалните права на хората и особено на уязвимите групи. Разбира ли се? Аз искам да ви кажа – трябва мярка, трябва чувство за баланс между изискванията на кризата: ограничение на бюджет и съкращаване на хора и правата на гражданите. Само в краен случай! Но забравете, и това не е допустимо - тези права могат да бъдат накърнявани. Аз не зная, защото се породиха едни идеи - чувството за сигурност в конкуренция с правата на човека. Глупости! Те могат да се съчетаят великолепно, стига да има разум в действията, които правим.

Трябва да намерим воля като органи най-после да ратифицираме и да влезе в сила и за България Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания. Приели сме тези принципи, тази конкретна идея, защо не ратифицираме тази конвенция? Този повик и омбудсманът е отправил към съответните органи на власт и нашата настойчивост ще продължи да бъде важна. Няколко други идеи, само маркирано от доклада през 2009 г. Първо, правата на пациента. Всички сме пациенти. Пациентът е гражданинът, който търси медицинска помощ. Защитата на правата на гражданина като пациент е абсолютно задължение - има Европейска харта за правата на пациента, и да не се забравя, че това трябва да бъде съчетано с крайната нужда от реформа в здравеопазването. Много площадно сякаш звучи това, но наложи омбудсманът да издаде специален наръчник, за да може хората да знаят правилата и процедурите, по които да търсят медицинска помощ и достатъчно и своевременно здравно обслужване. С едни акции, малко външни ми се струват и на самия мен, в големи болници в страната разнасяме едни големи афиши, елегантно нарисувани, с Европейската харта за правата на пациента,

Тези права на пациента в Европейската харта трябва да се четат и да се знаят от цялата каскада на медицинските органи. Те трябва да ги изпълняват, а не гражданинът да ги чете и да иска това от тези, които трябва да му дадат здраве. Драстични примери има в доклада, никак не искам тук да ви обременявам с конкретика, но все пак: в течение на 24 часа близки на един болен девет пъти се обръщат към Спешна помощ. Тя не идва много спешно, небрежността е налице и човекът умира.

отказва първа помощ на дете с кървяща рана, защото нямало направление за хоспитализация. Къде ти е дългът, общочовешкият? Да не го четеш в текстове? Той произтича не само от клетвата на Хипократ, но и от много други клетви, които всеки лекар би трябвало да е дал пред себе Едно заключение, ние много пъти сме говорили и с господин Лъчезар Иванов: неефективност на административния контрол

който да бъде в ръцете на самите граждани. Тогава той ще бъде ефикасен, а не външен и административен, който не трябва да се отрича. Един положителен резултат от 2009 г. Намаляха жалбите срещу забавени или отложени решения на органите на медицинската експертиза за работоспособността – ТЕЛК и НЕЛК. Трябва да се поздрави правителството - то внесе нормативни промени и се промени и манталитетът, поради тях и възпитанието, разбира се, на хората, които го дължат. Правата на гражданите като потребители - няма да се спирам, но много често продължава това пренебрежително

Това трябва да бъде прекратено. През 2009 г. 578 жалби (21,5% от общия им брой) са свързани с предоставянето на обществени услуги. Аз мисля, че тук всеки от нас, така както живее, всеки ден се натъква на едно такова недоволство и усилията на гражданския контрол са да се повлияе на доставчиците на такива обществени услуги да променят отношението си. Те трябва да служат на гражданите, а не да им дават отговори по силата на тяхното право на жалби, и то често закъснели, и то често недостатъчни. Какво да Ви кажа, знаете ги по-добре от мен. Надчисляване на задължения за консумирана електрическа енергия, завишени сметки, некачествено електрозахранване в областта на електроснабдяването.

Оплаквания от мобилните оператори, оплаквания от топлофикационните дружества. Друга голяма зона: правата на детето. Омбудсманът и през тази 2009 г. продължи да разгръща своята дейност в защита правата на детето. Органи много – координация между тях минимална. Това е открита тема! Трябва да създадем институционален и граждански климат за защита на правата на децата. Тук стоят много идеи, разбира се, ще ги прескоча. Става дума за нормативната среда в защита на правата на детето, изисквания към съдебната система най-после да създадe специализирани състави за детски съдилища в страната и т.н. С една дума, нарушения на правоохранителните органи, полиция и др. – абондантни данни в това отношение. Много оплаквания има в сферата на градоустройството и проблемите на собствеността, включително в областта на земеделието.

Противопоставихме се пред Конституционния съд на така наречената сградна инсталация на „Топлофикация”, която иска от хората да плащаш нещо, което не си ползвал.

идеята за статистиката, тя не е толкова важна, трябва да се прочете. През 2009 г. са постъпили 2686 жалби категории, които само ще изброя: обществени услуги, територията и проблемите на собствеността, социални дейности, административно обслужване, градацията здравеопазване-образование и т.н. Общо за петте години, за които омбудсманът се отчита в парламента, са постъпили - чувате ли – до вчерашния ден 12 хил. 594 жалби. Повече от 94% от всички жалби досега са намерили своето разрешение. По 6% работата продължава поради фактическата и правна сложност. Омбудсманът се и самосезира – това е неговата голяма привилегия. Когато види, че в общественото небе се сгъстяват облаците на недоволство, той прави собствени проверки, прави становища – приложени са примери за такива становища. Той изгражда свои позиции – и такива примери има достатъчно. Те се обявяват винаги на сайтовете на самия омбудсман, и, разбира се, чрез съответните средства за масова информация. Няма да говоря за международните ангажименти на омбудсмана. Щастие е, че той няма административни права, но участва в международни институции, международни омбудсмански институции, Асоциация на омбудсманите – франкофони, Европейския институт и т.н. Смисълът на това участие е да се повишава солидарността, за да бъде силата на националния омбудсман още по-обоснована.

Тук искам да напомня на тези, които имат желание да се спират на този въпрос цифрово, това не се отнася до омбудсмана. Той има един щатен състав, който не е назначил, защото няма кандидати. Ние смятаме, че с много по-малко хора от този щат може да се върши работа. Имаме хора на граждански договори, защото компетентността не се намира във ведомствата.

растеше доверието към омбудсманската институция. Не го казвам самооблащаващо и не изхождам само от нарастващия брой на жалбите. Расте волята на омбудсмана за контрол – рязък, компетентен, убедителен и задължаващ. за случаите на лоша администрация или против тях също расте. Намалява само разстоянието, раздалечаването между гражданите и органите на властта. Защо е така?! Нека чуят и тези, които мислят по друг начин, не знам защо. Омбудсманът не е създаден да разрушава държавата. Той иска да повишава капацитета на органите и институциите на властта, така че те да зачитат правата на гражданите

Дебатите са открити, уважаеми колеги. До момента са заявили желание за изказване трима народни представители, по реда на заявката господин Чукарски, господин Матов и господин Емил Василев. Първи има думата господин Чукарски.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Днешният дебат по повод на Годишния доклад за дейността на омбудсмана през 2009 г. е не само пореден доклад,

Когато за първи път тази правна фигура бе предвидена от законодателя, за голяма част от българските граждани тя бе не само нещо трудно за произнасяне, но и нещо съвсем отвлечено и екзотично като разбиране. Фактът, че изминалите няколко години и първият омбудсман господин Гиньо Ганев успяха да покажат на българските граждани смисъла на тази институция, наистина е окуражаващ. Вярно е, че самият закон формулира мандата на институцията като застъпничество за правата и свободите на гражданите, когато те се засягат или нарушават от действия или бездействия на държавните и общински органи и техните администрации, както и на лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги. В общи линии, самата дейност на омбудсмана и през 2009 г. показа, че конституционният регламент, а именно омбудсманът да се застъпва за правата и свободите на гражданите, пробуди българските граждани и в голямата си част те разбраха не само що е това омбудсман,

посттоталитарния период винаги или поне в по-голяма част от случаите са уязвими. Още по-уязвими са те при някои конкретни ситуации, на които бих искал да се спра малко по-подробно. На първо място, нека да видим доколкото местната и централна администрация съумяват да направят необходимото за хората с увреждания и техните права, за децата и техните права. Темите са чувствителни и са такива най-вече, тъй като обикновено тези хора нямат лесен достъп до техния обществен защитник, нямат възможност да общуват, да отидат и се срещнат с омбудсмана, да представят своите жалби, изложения и документи в подкрепа на своите становища. Друга група от хора, които се нуждаят от особена закрила, това са гражданите в качеството им на пациенти и потребители. За всички нас е тъжно, когато виждаме как потребителят, особено във взаимоотношенията си с монополните структури, няма как и от кого другиго, освен чрез авторитета и правомощията на омбудсмана, да потърси справедливост. Доколко тя се получава е е в компетенциите на други органи и организации да следят. За съжаление, 11 години след началото на здравната реформа, българският гражданин в качеството си на пациент не знае какви са правата му, как точно той може да получи прокламираното му от Конституцията право на здравно обслужване. В този смисъл усилията и приоритетите в работата на омбудсмана през 2009 г., както и преди това, трябва да бъдат поддържани и подкрепяни. Тук, говорейки за проблемни сфери с правата на други граждани, които са по-специфични, искам да наблегна на една друга група. В демократичните цивилизовани страни институцията на Омбудсмана следи и за правата на една по-специфична група хора, а именно тези, които се намират в така наречените затворени институции. Там достъпът на обществеността, вниманието на обществеността е по-малко и е нормално държавата сама, чрез своя коректив, какъвто е институцията на Омбудсмана, да успее да наложи сама на себе си норми за правила и поведение, които съответно и по-късно да спази. Правейки анализ, макар и накратко, виждаме, че хората имат доверие в институцията Омбудсман. И най-важното е, че в сравнение с всяка предходна година, това доверие нараства по броя на жалбите, които постъпват, по броя на тези, които се решават. Безспорна роля за това има и личността на омбудсмана господин Гиньо Ганев. Много са другите дейности, които Омбудсманът като институция включи в своето полезрение те показват ясно, че всички граждани в България следва да имат еднаква възможност, когато става въпрос за защита на техните права и свободи. Искам да пожелая на институцията на Омбудсмана да продължи да заема мястото си от страната на гражданите в отношенията между държавата и институциите. Това е институция, която по презумпция трябва да бъде критична към всеки орган, организация или личност, на която е възложено да предоставя обществени услуги. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Чукарски. Има думата народният представител Дарин Матов.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин омбудсман на Република България! Аз ще бъда малко по-различен от изказването на преждеговорившия си колега. Искам да кажа, че съм впечатлен от формата на представянето

дотук ще спирам с добрите думи и ще се изразя, както господин омбусманът преди години, каза да не бързаме да се радваме, защото продължението няма да е толкова весело. Искам да кажа, че има определени забележки от гледна точка на съдържанието в доклада, което в случая е по-важно. Доколкото разбирам, функциите на обществения защитник се свеждат до своевременно и ефикасно разглеждане на жалби и сигнали на граждани и извършване на проверки. От доклада разбирам колко е броят на жалбите, сигналите, начините на получаването им – по пощата, лично, от чужбина, от България, по общини, процент разгледани и т.н. дадени примери. Но никъде не можах да прочета какъв точно е процентът на разрешените случаи в полза на жалбоподателите и подателите на сигнали, ако, разбира се, те са били ощетени. Колко от сигналите и жалбите, преминали през омбудсмана, са стигнали до съдебна фаза. Не виждам в доклада подобни констатации. Вместо това обаче в по-голяма част от доклада се отделя внимание на това какви са правата на гражданите, какви са функциите на омбудсмана в този контекст и какво е участието на обществения защитник в международното сътрудничество за правата на човека. Аз, като икономист, разбира се, ще акцентирам върху отчета на разходите, за който между другото, в доклада е отделена само страница и половина.

Само че, никъде не видях какъв е размерът на заплатите и възнагражденията, издръжката на персонала и колко са щатните и нещатните бройки. Според мен около 40. В доклада е записано също, че към 31 декември 2009 г. има отчетени задължения към доставчици в размер на 153 хил. 384 лв. и 60 ст. Можете ли да разшифровате това задължение? Между другото си направих труда да извадя бюджета на Омбудсмана на Република България за годините откакто е създаден той и мога да Ви го прочета.

ще бъде намален на около милион и половина. Мога да посоча колко е бюджетът на Комисията за защита на личните данни – 2 млн. 650 хил. лв., колко е на Комисията за защита от дискриминацията – 2 млн. 700 хил. лв. Казвам всичко това, за да Ви заостря вниманието, че Вашата институция, господин омбудсман на Република България, е на бюджетна издръжка. Тя също трябва да поеме своята част от тежестта на кризата. И дори разходи за хартия и отчитане на тази книга, наречена Годишен доклад на Омбудсмана на Република България, е вече скъпо удоволствие, което все по-малко институции могат да си позволят. Благодаря Ви за вниманието.

Само да Ви уведомя, че времето, което е останало, общо за независимите е 3 мин. 56 сек. – 4 минути имате! ЕМИЛ ВАСИЛЕВ: Ще бъда кратък и ударен тогава. Дами и господа, народните представители от „Ред, законност и справедливост” ще гласуват против приемането на Доклада на омбудсмана. Имаме много сериозни резерви към живота и делото на господин Гиньо Ганев. Една от основните ни резерви е свързана с едно абсурдно становище, качено на челно място на интернет страницата на омбудсмана, по отношение на така наречените царски имоти. В това становище господин Гиньо Ганев провъзгласява 20-30 скъпи недвижими имоти в Република България за собственост на един човек, който нашите избиратели, както много добре знаете, наричат в частните си разговори „мадридския лъжец”. че това е нередно, защото междупрочем погледнете – между всичките тези 20-30 имота има ли един, който да е в Западните покрайнини на България? Има ли един, който да е във Вардарска Македония или пък в Беломорска Тракия, или в Одринска Тракия, или в Северна Добруджа? Знам, че ще кажете, че това е безпредметно да се обсъжда, защото тези територии се намират в чужбина и действително е така половината територия на България в резултат на действията на Сакскобургготската династия се намират в Сърбия, в бивша Югославска република Македония, в Гърция, в Турция и в Румъния. Добре, че нямаме други съседи, иначе щяха и на тях да подарят солидни парчета от българската територия и население. Но тук проблемът не е чисто емоционален, както може би погрешно си мислите. Тук проблемът е и правен, защото при положение, че в момента има висящи съдебни производства за собственост на тези недвижими имоти, страна по които е държавата, омбудсманът да застава и да твърди в становище, че те са собственост на другата страна, това е абсолютно абсурдно и антидържавническо. Освен това аз смятам, че проблемът засяга и пряко всеки един от нас – народните представители, защото това Народно събрание е гласувало решение за царските имоти. Изведнъж омбудсманът излиза със становище против това решение, като засвидетелства неуважение към Народното събрание – тук, в тази пленарна зала, неуважение към всеки един от нас народните представители. Защо го прави? Защото явно връща услуга на царската партия за това, че с нейна подкрепа стана омбудсман. Очевидно връща лична услуга вероятно по масонска линия на Сакскобургготски, но това не му прави чест. Сега в „Ред, законност и справедливост” ние разбираме, че той е влязъл в преговори за втори мандат на омбудсман и се опитва да се договаря, а евентуално, ако не стане, да му бъде дадена възможност да завърши старините си в Конституционния съд. Аз смятам, че Народното събрание не бива да допуска всичко това да се случва, защото иначе ще влезем в духа на най-мрачните тоталитарни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

наред с обсъждането на конкретните текстове, съдържащи се в доклада, и конкретните констатации и препоръки, които прави омбудсманът, в него ние да направим една по-цялостна ретроспекция на цялостната дейност на омбудсмана през всичките тези години, да отчетем важността и ползата от създаването на тази институция в евентуално да отправим препоръки за бъдещата дейност на тази институция, независимо от нейната персонификация за идните години. Мисля, че категорично и несъмнено може да се направи констатацията, че България направи много добър избор, като създаде тази институция. България беше останала една от последните европейски държави, в които липсваше подобна институция тогава, когато тя се създаваше. Категорично трябва да се подчертае, че през всичките тези години на първия мандат на институцията омбудсман тя оправда очакванията на гражданите за това, че бидейки съвсем нова, въпреки че тепърва трябваше да се установи, да заеме своята територия в цялостната институционална организация на държавата, институцията омбудсман оправда доверието и наистина се превърна в един и морален, и институционален коректив на държавната власт и на държавната администрация – нещо, което е нейна основна роля. Неведнъж омбудсманът на Република че омбудсманът няма конкретна власт, но той има влияние и той трябва да използва това свое влияние, закрепено включително и в българската Конституция, в полза на защитата на правата на гражданите срещу евентуално тяхно нарушаване от страна на държавната власт, на държавната администрация. Като казвам „държавната”, имам предвид не само централната държавна, а и всяка власт на централно, регионално и местно ниво. Мисля, че институцията омбудсман през тези години положи много, много усилия, за да оправдае и да изпълни със съдържание тази своя функция, да оправдае очакванията. Аз не мога да не се съглася и да не одобря някои от принципните разсъждения и принципните тези, които се застъпват в доклада на омбудсмана за 2009 г., особено в Глава първа, която е озаглавена „България има нужда от политики, които поставят в центъра си правата на човека и уязвимите групи”. Мисля, че това е една констатация, която трябва да бъде водеща. Ние като народни представители трябва сериозно да се замислим върху този императив и в нашите действия като парламентаристи – тогава, когато упражняваме упражняваме двете основни функции на Народното събрание – законодателната дейност и парламентарния контрол, мисля, че не бива да забравяме този императив, че правата на човека не бива да бъдат подвластни нито на политическите превратности, нито на императивите на днешния ден или който и да е, към която И не на последно място, че правата на човека не могат да бъдат подвластни на други съображения, свързани с икономическа криза, нужда от рестрикции, нужда от съкращения и т.н., тоест независимо, че България в момента е изправена пред икономическа и финансова криза, тази криза не трябва по никакъв начин да бъде за сметка на нарушаването на основните човешки права и специалните грижи, които държавата дължи на уязвимите социални групи. В тази връзка бих искал да поздравя омбудсмана за това, че е отделил специално внимание на този въпрос, цитирайки съответни позиции на Върховния комисар по правата на човека на ООН и препоръките на Европейския съюз. Защото ние наблюдаваме наистина тревожни тенденции в момента, включително и в България, за това че за съжаление тежестта на кризата и съкращенията на държавните разходи и свързаното с това предоставяне на обществени услуги за съжаление засягат най-силно именно най-уязвимите социални групи и в крайна сметка водят до практическото нарушаване на техните права. Затова този доклад трябва да послужи като един предупредителен сигнал и към днешните управляващи за това, което вълнува гражданите, и за това, което реално се получава като негативна тенденция в държавата. В тази връзка искам да отправя и една препоръка към бъдещата персона, която ще заеме поста омбудсман, независимо кой ще бъде той. Мисля, че в този петгодишен мандат, който изтече на институцията омбудсман, нейният успех се дължи както на персоналните качества на господин Гиньо Ганев, но и в немалка степен на това, че държавната власт и държавната администрация имаха необходимата чуваемост и готовност да се вслушат най малкото в препоръките, които той периодично отправяше било чрез годишните си доклади, било чрез други свои изявления междувременно. Силно се надявам, че сега, при променената обстановка на управлението на държавата, при новите реалности, институцията омбудсман ще съхрани своето влияние върху държавната администрация и върху държавната власт. Силно се надявам, че институцията омбудсман ще продължи все така високо, на висок глас да поставя наболелите проблеми, да критикува и да изобличава всички актове на държавната власт, независимо дали тя е местна или централна, без да се страхува от санкции и ответни наказателни действия от страна на властта. Силно се надявам, че институцията омбудсман в следващия си доклад, наред с констатациите, които прави за нарушения например от страна на местните власти, ще обърне внимание за това, че днес се се нарушават права на граждани в зависимост от това в какви райони живеят, в какви населени места живеят, че днес се осъществява една своеобразна дискриминация между гражданите на Република България, които живеят в големите населени места, в столицата, и тези, които живеят в по-малките населени места, по отношение на достъпа им до редица обществени услуги – здравеопазване, образование, образование, социални услуги и така нататък, и така нататък. Силно се надявам институцията омбудсман да обърне специално внимание и да отбележи с критичен тон тези реалности и тези негативни тенденции. Искам да вярвам, че тази институция ще продължи своята благородна мисия в защита на правата на човека и ще бъде онзи независим стожер за спазването на законността и демокрацията, който ще устои и ще оцелее въпреки негативните тенденции, които наблюдаваме по отношение на демократичния характер на нашата държава. Благодаря. Имате 12 секунди. Уважаеми господин председател! След толкова хвалебствия, господин Казак, аз имам към Вас един основен въпрос: като хвалите толкова много омбудсмана, знаете ли колко пъти той е присъствал на басейна „Спартак” с лицето на „Октопода” Алексей Петров? Можете ли да отговорите на този въпрос? Ако Вие не можете да отговорите, надявам се господин Ганев да може да отговори. Благодаря

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми омбудсман на Република България господин Гиньо Ганев, уважаеми гости! На нашето внимание днес е Годишният доклад на омбудсмана за дейността за дейността през 2009 г. Този доклад далеч надхвърля представата за документ с отчетен характер. Заслужава приветствие възприетият подход на изложение, извеждащ определени оценки и акценти с предложения за конкретни политики с предложения за конкретни политики в резултат на многообразната дейност на омбудсмана през 2009 г., и на очерталите се процеси и тенденции през последните години. Човешките права, гарантиращи достоен живот на българските граждани, са дефинирани като най-важното обстоятелство, в името на което функционира системата на демократичните институции. Безспорно защитата на правата на човека е поставена на своеобразен пиедестал от днешна цивилизована Европа, към която принадлежи и нашето отечество Република България. Вярвам, че всички ние, народните представители, независимо от политическия ни цвят споделяме тази приоритетна ценност и оценяваме по достойнство основния акцент на разглеждания доклад, а именно правата на човека. Общата констатация на омбудсмана в разглеждания контекст, критична по своя характер, е: липса на добра правозащитна култура като фундаментална част от административния капацитет на публичните институции на много административни управленски нива, особено за местните органи на власт. Омбудсманът на Републиката обръща особено внимание на обстоятелството, че човешките права трябва да се съблюдават и бранят и в условията на икономическа криза, като е цитирал изразени позиции в този дух на авторитетни световни и европейски институции. Обуславя се позицията, че в условията на криза бюджетната политика трябва да отчита и защитава социалните права на гражданите и подпомагането на уязвимите групи в обществото. Намаляването на бюджета на Министерството на труда и социалната политика в разходната му част с над 20% спрямо коригирания бюджет за 2009 г. води до влошаване на качеството на социалната защита и невъзможността за гарантиране правата на българските граждани, предвидени от социалното законодателство. Изразява се тревога за намаляването с 54 млн. лв. на преките плащания по програми, засягащи децата. Омбудсманът на Републиката бие тревога, че все още Република България не е ратифицирала Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, приета през 2006 г. от Общото събрание на ООН и влязла в сила на 3 май 2008 г. Именно тази конвенция гарантира правата и основните свободи на хората с увреждания. Омбудсманът на Републиката обръща внимание, че все още липсва институционален механизъм за представителство на държавата по дела пред Европейския съд за правата на човека в Страсбург и произтичащи отрицателни последици от това. В доклада по много прегледен начин се излагат констатации в дадена област и се предлагат съответните препоръки на омбудсмана за подобряване работата или решаването на даден проблем. Като пример и препоръки могат да се посочат: местните власти да разработват общинска стратегия и годишни планове за изпълнение в областта на социалните услуги, създаването на обществени съвети с участието на представители на уязвимите групи и предлаганите мерки към местните власти, насочени към повишаване на правната сигурност на обитаваните от ромите жилища, за подобряването на жилищните им условия и други, акцентите на доброто управление в общините. Особено внимание в доклада е отделено за по-добрата защита на правата на детето, провеждане на ефективна регионална политика, децентрализация на властта, участието на неправителствения сектор и прочее. Дадени са и конкретни препоръки. В дейността си през 2009 г. омбудсманът на Република България е положил похвални усилия за защита на правата на човека като потребител, това число работа по множество индивидуални жалби на граждани в областта на топлофикационните услуги, електроснабдяване, ВиК, телефонни услуги и други. който значимо расте по времето на петгодишния мандат - от 548 броя през 2005 г. на 2686 броя през 2009 г., от случаите на самосезиране, които, забележете, омбудсманът е правил винаги при очертаване на сериозни проблеми, ясно се очертава значителното доверие на гражданите към омбудсмана като техен защитник от действия и решения на така наречената лоша администрация. Добре е, че администрацията, органите на управление и общинските ръководства, както се посочва в доклада, се вслушват в препоръките и предложенията на омбудсмана за подобряване на своята дейност. Трудно е в лимитираното време, с което разполагам, да се разпростра по-подробно по отделните аспекти на многобройната дейност на Омбудсмана на Републиката. Затова в заключение ще се огранича да посоча още някои от значимите достойнства на разбирането на господин Гиньо Ганев за ролята и характера на дейността на Омбудсмана на Републиката за държавната политика и други, които се налагат от изложеното в доклада, а именно: Първо, внушението, че човешките права трябва да бъдат центърът на държавната политика, дори в условията на икономическа криза, и различните финансови ограничения, които се налагат. Тук ще си позволя да изразя личното си удовлетворение и благодарност, защото тази теза за грижата за човека и осигуряване на достойни права като държавна политика е квинтесенцията на политиката на движението „Социален хуманизъм”, което представлявам в Коалиция за България и българския парламент. Второ, разбирането, че Омбудсманът е говорител на гражданския контрол върху всички нива на управление. Както той изтъкна, привилегия на Омбудсмана е, че няма преки разпоредителни и административни права. Силата му идва от гражданското общество и от моралната власт, която той носи. това свое разбиране господин Ганев е претворил в дела. Трето, Омбудсманът разгражда създаденото недоверие между гражданите и властта. Четвърто, ангажимент на Омбудсмана в контекста на защита на правата на гражданите е контролът върху администрацията на съдебната система. Пето, правото на едно управление тръгва със зачитането на основните права и свободи на гражданите. Приключвам с благодарност към Омбудсмана на Република България господин Ганев за добре свършената работа в служба на народ и държава, за неуморните му и ползотворни усилия да изгради за петгодишния мандат една работеща институция за защита на правата на българските граждани, за неподвластното според мен на политически сили поведение, на общественик и аристократ на духа. Аз и Коалиция за България ще подкрепим доклада. Благодаря. Реплики към господин Радославов? Няма. Желания за други изказвания от народното представителство? Няма. Господин Ганев, имате пет минути за отношение към отправените към Вас въпроси.

Първият, който говори, постави въпроса дали не трябва по голямо внимание върху хората с увреждания, правата на хората, които са в затворените институции – затвори и места за задържане, подчерта се необходимостта

свои отделни дирекции, без да са административни. Ние много пряко се занимаваме с правата на хората в тъй наречените затворени институции – затворите и местата за задържане. Изхождаме от голямата идея, че всяко наказание има за цел връщането в живота на гражданите, освен генералната превенция. Затова много внимателно се отнасяме към тези права. Правят се многобройни проверки по план и инцидентно в затвори и места за задържане. Констатират се нарушения на права. Омбудсманът има възможност без оглед и без необходимото съдействие на затворническата администрация да прави своите проверки. Резултатите са налице. Много нарушения се поправят. Имаме и принципни позиции по този въпрос. Същото се отнася и до хората с увреждания. Да не навлизам в подробности. Това много подробно е изложено в доклада. За правата на пациентите. Няма никакво съмнение, че това е една от големите зони на проверки и на граждански контрол в институцията на Омбудсмана. По това – толкова. Препоръката за още по-голямо внимание в това отношение по цялата територия на правата и на тяхното нарушаване, разбира се, е препоръка, която лежи в самите правомощия на Омбудсмана и той се вслушва с интерес към всичко това. Всички могат да се обръщат към Омбудсмана (и го правят) и да повдигат въпроси, независимо дали са български граждани или не, ако се засяга работата на българските институции. връзка с това ми направи впечатление изказването на господин Василев, струва ми се, за така наречените от него, обобщено, „царски имоти”.

Затова ние поискахме от Конституционния съд да се произнесе – необходимо ли е този спор да се решава в съдебните органи, където е неговото естествено място, или пък други органи да вземат отношение не на чисто правна основа. Едно становище, което сме изразили и с което се гордеем, което е публикувано в нашия сайт, сайт, е за ролята на интенданта на царските имоти. Няма да навлизам в никакви подробности. Натиснете копчетата и четете. Нашето разбиране е, че този интендант е на цивилната листа на царските имоти. Доказателства – много. Той не е държавен служител, не се заплаща от държавния бюджет и затова неговото разпореждане с придобиване и отчуждаване на такива имоти е от името на фамилията на владетеля. Това предстои да се установява и по съответния съдебен ред. Откъде накъде друг орган, включително едно Народно събрание, си позволява да взема решения, които изземват изричните правомощия на парламента?! То не може да забранява експлоатацията на имоти или затрудняването на имоти, които в момента са собственост на един или друг. Трето, всички проблеми на българските граждани, на българските емигранти, които по силата на драматична лична и обществена участ са потърсили пътя си навън,

да не са се вслушали и отзовали съответните органи. И не защото сме в Народното събрание, аз трябва да подчертая много позитивно отношението на ръководството на този парламент, който всички предложения по законодателни идеи, които Омбудсманът отправя тук на базата на обсъждания сред хората, се приемат и те вземат

Изчетоха се едни цифри, които просто не са верни, защото към бюджетите, които са приемани със Закона за бюджета, веднага следват по едно, две, три министерски постановления, с които тези бюджети се намаляват. Даже има едно намерение сега, което още не е придобило нормативно уреждане. Иска се, както знаете, евентуално след като парламентът го разгледа, общите бюджетни разходи за всички институции да бъдат намалени с 20%, а не само парите, които се отнасят до работната заплата. Казвам Ви ясно: омбудсманът е взел такива мерки и той вече е направил своите намаления на общите бюджетни разходи с повече от 20%. Имаше една идея, подхвърлена много мимоходом. Кой искаше да знае дали познавам Алексей Петров и дали съм ходил в басейна „Спартак”? Разбира се, че го познавам, разбира се, че ходя в този басейн, защото Алексей Петров е преподавател в университет. В този университет, в който аз имам също своите лекции – хоноровани, и нямам право да не познавам хора, само защото са обвинени. Като ги осъдим, ние ще имаме с вас съответно отношение. Но такива опити да се правят внушения, че този познавал еди-кой си ... Аз искам да Ви призова: истинският смисъл на демокрацията е да общувате и да общуваме с всички, които са граждани, независимо от тяхното положение, тогава когато се намират. Достъпът до услуги трябва да съществува, остротата на омбудсманския контрол трябва да се увеличава, взискателността към институциите – също. Не искам накрая да завършвам с това, което съм написал със златни букви накрая на този доклад. Има три омбудсмански препоръки към властта: Първата, властта е почтена, само когато зачита човешките права. Второ, тя зачита тези права, ако властта лежи върху общественото мнение, което трябва да господства, защото то определя политиките в държавата. Трето, не е достатъчно властта да се опира на общественото мнение, но да не лежи върху него, защото главното задължение на властта е да се отчита непрекъснато пред тези, които са я избрали. Така, че да не се залежава, да тича и да се отчита прозрачно, непрекъснато, за да разчита утре на доверието на българските избиратели. Благодаря Ви, господин председателю. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря и аз, господин омбудсман. Дебатите са закрити, след като чухме и отговора. Преди да преминем към гласуване, предлагам на вниманието ви служебен Проект за решение по Доклада на омбудсмана на Република България за 2009 г.:

Приема за сведение Доклада на омбудсмана на Република България за 2009 г. като взема акт от констатациите, оценките и препоръките, посочени в него.” Режим на гласуване!

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, правя процедурно предложение, съгласно чл. 45, ал. 2 от нашия правилник, за изменение на дневния ред точката за избор на членове на КРС да бъде преместена като последна. Основание за това ми дава насроченото заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения за 11,00 ч. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за отлагане поредността на разглеждане на точката и същата да бъде като последна, включена в програмата ни преди парламентарния контрол. Гласували

Госпожа Даниела Петрова – процедура. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, правя процедурно предложение за отлагане т. 8 от дневния ред за следващата седмица

уважаеми колеги, правя процедурно предложение за отлагане т. 8 от дневния ред за следващата седмица поради обективна невъзможност за участие на представители от СЕМ до края на тази седмица във връзка с провеждане конкурса за избор на директор за

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за независимите оценители № 054-01-32, внесен от Валентин Николов, Никола Белишки и Георги Икономов на 1 април 2010 г., и Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за независимите оценители, внесен от Валентин Иванов, Николай Пехливанов и Десислав Чуколов на 20 април 2010 г. На свое извънредно заседание, проведено на 29 април 2010 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за независимите оценители, внесен от Валентин Николов, Никола Белишки и Георги Икономов от Парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, и Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за независимите оценители, внесен от Валентин Иванов, Николай Пехливанов и Десислав Чуколов – от Парламентарната група на На заседанието присъстваха Илона Стойкова – началник на отдел „Нормативни актове” в дирекция „Правна”, и Валентина Танева – държавен експерт в дирекция „Икономическа политика” към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Людмил Симов – председател на Камарата на независимите оценители, Валентин Първанов – председател на Асоциацията на българските оценители, Татяна Илева от Българска стопанска камара. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за независимите оценители, внесен от Валентин Николов, Никола Белишки и Георги Икономов, беше представен от народния представител Валентин Николов. Според вносителите основната идея на законопроекта е отпадането на дискриминационната забрана за упражняване професията на независим оценител от лицата, притежаващи безсрочен лиценз за оценители от Агенцията за приватизация, които по обективни причини са пропуснали определения в § 5 на закона срок. По информация от Агенцията по приватизация повече от 60% от лицензираните оценители не са имали възможността да подадат заявление за вписване в регистъра в посочения срок. При това приетият от Четиридесетото Народно събрание Закон за независимите оценители не отменя или обезсилва притежаваните от тях лицензи, както и не подлага на съмнение притежаваната от тях квалификация. Същите понастоящем не могат да упражняват свободно оценителска дейност, поради отказ на Камарата на независимите оценители в България да приема заявления за вписване в регистъра след 14 декември 2009 г. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за независимите оценители, внесен от Валентин Иванов, Николай Пехливанов и Десислав Чуколовq беше представен от народния представител Николай Пехливанов. Предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за независимите оценители има за цел удължаване на сроковете за вписване по право в регистъра към Камарата на независимите оценители в България. Камарата като нова професионална организация не успява да обхване всички свои членове и така допуска организационни пропуски, които водят до пропускане на срока за регистрация по право за нейни членове и дори учредители. Парадоксалното в случая е, че има независими оценители, които са били учредители на Камарата и са представили всички необходими документи за регистрация, но не са регистрирани по право в регистъра по чл. 15 от Закона за независимите оценители. Към момента лицензираните оценители са поставени в неравностойно положение спрямо останалите вписани в регистъра независими оценители, тъй като те не са с отнети или прекратени права. обществен интерес е да се удължи срокът за регистрация и да се даде възможност на независимите оценители с дългогодишен стаж и доказана професионална квалификация да направят това, за да могат да продължат да упражняват тази своя дейност. В хода на дискусията представителите на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма предложиха в § 1 относно чл. 22 от законопроекта, внесен от народните представители Валентин Николов, Никола Белишки и Георги Икономов, да се добави нова ал. 2, в която да се каже, че членуването на независимите оценители в камарата е доброволно. Освен това беше предложено в края на § 2 да се сложи срок до 30 декември 2010 г. По втория законопроект от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма се обявиха против така предложеното допълнение. Според тях тази редакция дава права на камарата да извършва вписването субективно и без критерии за това. След представяне и обсъждане на законопроектите се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: - по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за независимите оценители, внесен от Валентин Николов, Никола Белишки и Георги Икономов: „за” – 15 народни представители, без „против” и „въздържали се”; - по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за независимите оценители, внесен от Валентин Иванов, Николай Пехливанов и Десислав Чуколов: без „за”

Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за независимите оценители, § 054-01-32, внесен от Валентин Николов, Никола Белишки и Георги Икономов на 1 април 2010 г., и да не приеме Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за независимите оценители, № 054-01-34, внесен от Валентин Иванов, Николай Пехливанов и Десислав Чуколов на 20 април 2010г.” Благодаря на господин Димитров. С доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае Десислава Атанасова. Заповядайте.

г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за независимите оценители, № 054-01-32,

внесен от народните представители Валентин Иванов, Николай Пехливанов и Десислав Чуколов на 20 април 2010 г. На свои заседания, проведени на 22 април и на 20 май 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект На заседанието присъстваха представители на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма: госпожа Валентина Танева – държавен експерт в дирекция „Икономическа политика”, и господин Димитър Костов – главен юрисконсулт в дирекция „Правна”, на Камарата на независимите оценители: господин Людмил Симов, господин Здравко Ленков, господин Борис Гиздаков, Господин Венцислав Ненов, господин Иван Митев и госпожа Татяна Илева – председател на Регионална камара на независимите оценители в гр. София. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за независимите оценители, № 054-01-32, внесен от народните представители Валентин Николов, Никола Белишки и Георги Икономов на 1 април 2010 г., бе представен от вносителя – господин Валентин Николов. Предлага се отпадане на дискриминационната забрана за упражняване професията на независим оценител от лицата, притежаващи безсрочен лиценз за оценители от Агенцията за приватизация, които по обективни причини са пропуснали произволно определения в § 5 срок. Според Агенцията по приватизация повече от 60% от лицензираните оценители не са имали възможността в посочения срок да подадат заявление за вписване в регистъра, независимо от факта, че приетия от предишното Народно събрание Закон за независимите оценители не отменя или обезсилва притежаваните от тях лицензи, не подлага на съмнение притежаваната от тях квалификация. Същите лица понастоящем не могат да упражняват свободно оценителска дейност поради отказ на Камарата на независимите оценители в България да приема заявления за вписване в регистъра след 14 декември 2009 г. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за независимите оценители, № 054-01-34, внесен от народните представители Валентин Иванов, Николай Пехливанов и Десислав Чуколов на 20 април 2010 г., бе разгледан на заседанието на 22 май 2010 г. и представен от господин Явор Нотев. С предложения законопроект се цели удължаване на сроковете за вписване по право в регистъра към Камарата на независимите оценители в България. България като нова професионална организация не успява да обхване всички свои членове и така прави организационни пропуски, които водят до пропускане на срока за регистрация по право за нейни членове и дори учредители. на независимите оценители в България и са представили всички необходими документи и за регистрация, но не са регистрирани по право в регистъра по чл.15. Те остават с убеждението, че са изпълнили своето задължение и повторно не следва да подават документи за регистрация, в България ще ги регистрира по право в регистъра по чл. 15. Камарата на независимите оценители в България обаче не предприема действия по регистрация по право на своите членове и учредители, тъй като това нейно задължение не произтича директно от Към момента лицензираните оценители са поставени в неравностойно положение спрямо останалите вписани в регистъра независими оценители, тъй като те не са с отнети или прекратени права. В сега действащия закон няма разпоредба, която да указва как да се регистрират в регистъра по чл. 15 и е в обществен интерес да се удължи срокът за регистрация по право в регистъра по чл. 15, за да се даде възможност на независимите оценители с дългогодишен стаж и доказана професионална квалификация да се регистрират като независими оценители, за да могат упражняват тази своя дейност. Господин Димитър Костов изказа становището на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и изрази съгласието относно удължаването на срок за вписване в регистъра. Господин Здравко Ленков и госпожа Татяна Илева също подкрепиха удължаването на срока, като считат за разумен срок – до края на 2010 г., да се създаде възможност на много по-широк кръг лицензирани от Агенцията за приватизация оценители да се регистрират по право. С това ще отпадне съществуващият дискриминационен елемент, но и ще се създадат условия за истинска конкуренция. Предлагат обмисляне и преценка на направеното с § 1 от законопроекта предложение, с което се въвежда доброволното членство в камарата. В случая се създават условия за обезсмислянето й и затрудняване на вменените й функции по създаването и поддръжката на регистъра на оценителите. С втория законопроект, внесен от народните представители Валентин Иванов, Николай Пехливанов и Десислав Чуколов, се създават условия не само за неравнопоставеност между оценителите при тяхната регистрация, нарушава се конституционното право за равни условия за осъществяване на дейността, но се създават предпоставки за избирателност и недостатъчно добре регламентирани действия, поради което Българска стопанска камара не го подкрепя. В дискусията взеха участие народните представители Искра Фидосова и Емил Радев. Господин Радев се изказа по първия законопроект, внесен от народните представители Валентин Николов, Никола Белишки и Георги Икономов, като подкрепи удължаването на срока, за да се даде възможност пропусналите императивните срокове да се впишат в регистъра, като предложеният срок до края на 2010 г. е достатъчен за това, а също предложи да остане действащият текст на чл. 22 от закона. След проведеното гласуване с 14 гласа „за” Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за независимите оценители, № 054-01-32, внесен от народните представители Валентин Николов, Никола Белишки и Георги Икономов на 1 април 2010 г., с 14 гласа „въздържал се” Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за независимите оценители,

Уважаема госпожо председател, колеги! Първо, искам да обявя конфликт на интереси поради това, че съм член на Камарата на независимите оценители в България и оценител от 1993 г. С натрупания опит като оценител ще се опитам да поясня кое доведе до учредяването на Камарата на независимите оценители. Законът за независимите оценители влиза в сила от 15.12.2008 г. Той е породен от необходимостта да бъде регистрирана една нова професия – професията независим оценител и свързаните с това обществени отношения. Необходимостта от оценяване в пазарни условия възникна у нас след 1990г. Първоначално бе преоценено имуществото на държавните и общинските предприятия по реда на Постановление № 179 на Министерския съвет от 1991 г. при образуването и преобразуването на еднолични търговски дружества с държавно имущество. Преоценяването се извършваше от физически лица след преминаване на курс на обучение. Със Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия от 1992 г., впоследствие със Закона за приватизация и следприватизационен контрол от 2002 г. се уреждат условията и редът за преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества за тяхната приватизация и следприватизационен контрол. Начинът за извършване на оценките за определяне стойността на дружествата и обособените части от тях бе регламентиран в Наредбата за оценка на обектите, подлежащи на приватизация, впоследствие Наредбата за анализите за правното състояние и приватизационните Оценките се извършваха от български и чуждестранни физически лица или юридически лица, получили лиценз от Агенцията за приватизация. За да получат лиценз, физическите лица трябваше да притежават диплома за висше образование по специалност, съответстваща на вида на оценката и посочена в правилата за провеждане на специализираните курсове. Лицензът на юридическите лица се получаваше въз основа на състава на специализиран персонал, включващ лицензирани физически лица, работещи по трудов договор в юридическото лице. Лицензите представляваха индивидуални административни актове, разрешаващи извършване на оценки в сферата на приватизацията. По този начин публичните функции по лицензионния режим на оценителската дейност бяха делегирани на Агенцията за приватизация. Същата упражняваше държавната власт по регулация на оценителската дейност. С течение на времето за сметка на приключващата приватизация се наложи извършване на оценки в множество други области, като разпореждане с актове, банковата сфера, досъдебното и съдебното производство и други. Значително нарасна обществената потребност от извършване на оценки и важността на оценителската дейност. Това наложи съществена промяна в оценяването и от дейност в лицензионен режим се превърна в регулирана професия с влизане в сила на Закона за независимите оценители. Законът за независимите оценители урежда правния статут на оценителите, условията и реда за придобиване на правоспособност, регистъра на независимите оценители, условията и реда за упражняване на професията оценител, устройството, организацията и дейността на Камарата на независимите оценители и отговорността при извършване на нарушения на професионалните задължения и професионалната етика. Най-съществените промени, произтичащи от Закона за независимите оценители, се състоят в превръщането на професията независим оценител в регулирана професия по смисъла на Закона за признаване на професионални квалификации и в саморегулираща се професия, съгласно определените от закона рамки. Това се осигурява със създаване на Камарата на независимите оценители, представляваща публичен орган, върху който държавата прехвърли своите функции по организирането и ръководството на оценителската дейност. Осигуряват се съответствия с европейската практика, където оценяването се упражнява от аналогични публични браншови организации. По този начин се хармонизира българското законодателство с европейското и се създават условия за свободен обмен на услуги. Камарата на независимите оценители в България има национален и публичен характер и представлява корпорация на публичното право, каквато е нейната същност съгласно Закона за независимите оценители, Глава първа „Общи положения”, и нейните правомощия се простират върху всички независими оценители, без значение дали членуват или не в нея. Тя не може да бъде доброволно сдружение по смисъла на Глава трета от Закона за юридически лица с нестопанска цел. Тя не е само сдружени членове със сходни интереси, а организация, подчинена на принципи, заложени в специален закон. Няма ограничения членовете на Камарата да се сдружават, но те следва да се регистрират в Камарата, както е практиката и в други подобни учреждения. Камарата на независимите оценители в България формира условията за упражняване на професията като стандартизира оценителската дейност, сертифицира, регистрира, арбитрира и налага дисциплинарни наказания, включително и отнемане на сертификати. Камарата единствено представлява всички независими оценители в България пред българските власти и сродни чужди професионални организации. Съгласно чл. 7, т. 3 от Закона за независимите оценители право да упражняват професията независим оценител имат само лица, които са вписани в регистъра на Камарата на независимите оценители в България и са получили сертификат за правоспособност на независим оценител. § 5, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на закона, всички оценители, притежаващи лицензия, издадена от Агенцията по приватизация, и упражняващи професията оценител се изписват по право в регистъра, съгласно определен в закона срок. Според Агенцията по приватизация, повече от 60% от лицензираните оценители не са имали възможност в посочения срок да подадат заявления за вписване в регистъра, което означава, че те не могат да упражняват професията. Внесените към момента предложения за изменение и допълнение на Закона за независимите оценители са продиктувани от създалата се ситуация на неравнопоставеност между оценителите за свободно упражняване на оценителската дейност. Ето защо подкрепям философията на внесения от Валентин Николов, Никола Белишки и Георги Игнатов Законопроект за изменение и допълнение на Закона за независимите оценители. Той има за цел да даде още една възможност на оценителите с дългосрочен стаж и доказана професионална квалификация, които са изпуснали срока, да се регистрират като независими оценители и да могат да продължат своята дейност. Смятам, че между първо и второ четене колегите ще внесат някои уточняващи текстове по отношение на срокове и § 1. Що се отнася до законопроекта на колегите Валентин Иванов, Николай Пехливанов и Десислав Чуколов, не приемам да се не приемам да се предостави на камарата правото да подбере оценителите, които да бъдат дописани в регистъра. Всеки оценител, който по право може да бъде регистриран в Камарата на независимите оценители, трябва сам да избере дали ще упражни това свое право. Същевременно трябва да се признае наличието на множество празноти, колизии и слабости в Закона за независимите оценители. Очевидно този закон се нуждае от множество промени. Необходимо е и след провеждане на по-широка дискусия и извършване на задълбочени анализи да се представи нов Законопроект за изменение и допълнение на Закона за независимите оценители в съответствие както със заложените в закона цели и принципи, така и с добрите европейски практики в тази специфична правна сфера. Благодаря за вниманието.

Гласували 78 народни представители: за 7, против 7, въздържали се 64. Предложението не е прието. Обявявам 30 минути почивка, продължаваме в 11,35